с предварително писмено съгласие на ръководителя на ведомството, на което имотът е предоставен за закупуване.” 2. В ал. 4 думите „Органите по ал. 2 не дават” се заменят с „Органът по ал. 2 не дава”. Няма. Подлагам на гласуване § 1 в редакцията по доклада на комисията.

2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Безвъзмездно право на ползване върху имот - частна държавна собственост, може да се учреди за срок не по-дълъг от 10 години заповед на областния управител в полза на общини за изпълнение на техните функции или за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, както и в полза на други лица, след решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Ползвателите не могат да използват имота за извършване на търговска дейност.” 3. В ал. 3 думите „по ал. 1” се заменят с „на областния управител”.” Няма. Подлагам на гласуване § 40 по доклада на комисията.

Предложението е прието. краят на текста е: „на което имотът е предоставен за управление” по доклада. Докладчикът допусна грешка, прочете го „за закупуване”. Аз подложих на гласуване „за управление”, както е по доклада. Правилно сме го гласували. Уточнението се прави във връзка с реакцията на секретариата в пленарната зала. Продължете, госпожо Фидосова.

„Чл. 71. (1) При влизане в сила на кадастрална карта за имотите - държавна собственост, се съставят нови актове за държавна собственост, в които се посочват номерът и датата на предходно съставените актове за държавна собственост и данните по чл. 60, Когато при влизането в сила на подробни устройствени планове за райони, в които няма влязла в сила кадастрална карта, както и при изменение в подробните устройствени планове, в кадастралната карта карта (кадастрален план), в плановете за земеразделяне, в лесоустройствените планове и в други планове, свързани с възстановяването на правото на собственост, се образуват нови поземлени имоти, за всеки новообразуван поземлен имот се съставя нов акт за общинска собственост, в който се посочват номерът и датата на предходно съставения акт. За новообразуваните имоти, попадащи в територии с одобрена кадастрална карта, се прилага редът по ал. 1. (3) Номерът и датата на новосъставените актове по ал. 1 и 2 се отбелязват и в предходно съставените актове и в съответните регистри. (4) Новосъставените актове по ал. 1 и 2 се вписват в службата по вписванията. (5) Копие от акта по ал. 4 се изпраща на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. (6) В случаите по ал. 1 и 2 ведомствата не заплащат такса за издаването на скици и предоставянето на справки за имотите - държавна собственост, от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи народни представители да вземат думата по предложените текстове? Няма. Подлагам на гласуване § 46 по доклада на комисията.

Подлагам ан блок на гласуване параграфите с номера от 47 до 51 включително. Гласували

По § 52 е постъпило предложение от народния представител Димчо Михалевски. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 52 да бъде отхвърлен. която не подкрепя текста на вносителя за § 52. Гласуваме предложението на комисията.

По § 53 има предложение на народния представител Христо Бисеров. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Димчо Михалевски. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Любен Татарски.

Няма. Подлагам ан блок на гласуване параграфи с номера по вносител от 54 до 60 включително, които стават съответно параграфи с номера от до 58 включително, по доклада на комисията. Гласуваме.

По § 61 е постъпило предложение на народния представител Христо Бисеров. Комисията подкрепя предложението. Постъпило е предложение на народния представител Любен Татарски. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 61 да бъде отхвърлен. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 61 по вносител.

Няма. Подлагам на гласуване § 59 в редакцията по доклада на комисията.

Комисията не подкрепя предложението. Има постъпило предложение от народния представител Юлияна Колева и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 63, който става § 60: „§ 60. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: Параграф 1 се изменя така: „§ 1. „Национален обект” е обект, определен като такъв със закон, както и инфраструктурни обекти: изграждане и преустройство на транспортно-комуникационни мрежи и съоръжения пътища от републиканската пътна мрежа, железопътни линии и обекти на железопътната инфраструктура, пристанища, летища и съоръжения към тях; на други мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води, третиране на отпадъци, електрификация, топлофикация, газификация и електронни съобщителни мрежи, определени като национални обекти с решение на Министерския съвет.” 2. В § 1а: а) създава се т. 1а: „1а. „Равностойно имотно обезщетение” е това обезщетение, при което на собственика на отчуждавания имот се предоставя в собственост имот частна държавна собственост, представляващ земеделска земя от държавния поземлен фонд или гора и земя от държавния горски фонд, еднаква по произход и функции с отчуждавания, в същото или съседно землище, чиято стойност, определена по реда на наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, съответно по реда на наредбата по чл. 19, ал. 1 от Закона за горите е равна или надвишава с до 20 на сто стойността на отчуждавания имот.” б) в т. в т. 2 след думите „осреднените цени от” се добавя „всички” и се създава изречение второ: „Ако в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката в службата по вписванията по местонахождение на имота са вписани повече от 20 сделки, при определяне на пазарната цена се вземат предвид последните вписани 20 сделки.”; в) създава се т. 2а: „2а. Пазарната цена за имот, подлежащ на отчуждаване, който е включен в обхвата на урбанизирана територия, съобразно действащ устройствен план, но e бил неурегулиран, преди влизането в сила, съответно преди одобряването на подробен устройствен план, който предвижда изграждане на национален обект, се определя като за имот без предвидено застрояване и се съобразява с установения траен начин на фактическо ползване на имота.” г) в т. 3 буква ”б” се изменя така: „б) в зависимост от предназначението на имота притежава правоспособност на независим оценител по смисъла на Закона за независимите оценители

предложението на народния представител Любен Татарски, което комисията не подкрепя.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 65, който става § 62: „§ 62. Собствениците, имотите на които са отчуждени преди влизането в сила на този закон с решение на Министерския съвет за изграждане на национални инфраструктурни обекти, могат да искат отмяна на отчуждаването след възстановяване на полученото обезщетение, ако в 5-годишен срок от отчуждаването на имота мероприятието по подробния устройствен план не е започнало, като образуваните производства се спират до изтичане на срока”. Изказвания? Няма желаещи. Гласуваме § 62 по доклада на комисията.

Няма. Подлагам на гласуване § 63 по доклада на комисията.

които стават съответно параграфи от 64 до 67 включително, съгласно доклада на комисията. Гласуваме!

В случаите на ал. 1 енергийното предприятие отправя искане до министъра на икономиката, енергетиката и туризма за предприемането на действия по принудително отчуждаване на имота по реда на Закона за държавната собственост." Създават се алинеи 4, 5, 6, 7 и 8 със следното съдържание: „(4) В искането по ал. 3 се посочват характеристиката, видът, местонахождението и размерът на имота и данни за собствениците, съответно за титулярите на други вещни права. Към искането се прилагат доказателства, че: а) влязъл в сила подробен устройствен план имотът е предназначен за изграждането или разширението на обектите по чл. 62, ал. 1; б) енергийното предприятие е предложило на собственика, съответно на титуляра, закупуването на недвижимия имот на цена не по-ниска от цената, която би била определена по реда на Глава трета от Закона за държавната собственост при принудително отчуждаване на имота за държавни нужди; нужди; в) собственикът, съответно титулярът, в едномесечен срок от получаване на предложението мълчаливо или изрично го е отхвърлил. (5) В едномесечен срок от получаване на искането по ал. 1 министърът на икономиката, енергетиката и туризма предприема действия

Отчуждените имоти се предоставят на енергийното предприятие за изграждане и експлоатация чрез концесия за строителство по Закона за концесиите. Срокът на договора за концесия е за срока на лицензията. (8)

Изказвания? Няма желаещи. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димчо Михалевски, което комисията не подкрепя.

По § 72 е постъпило предложение от народния представител Любен Татарски. Комисията не подкрепя предложението на Татарски – § 72 да отпадне. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 72, който става § 68: „§ 68.

Копие от заповедта се поставя на определените за това места в сградата на общината, на района или на кметството, или в населеното място, на чиято територия се намират имотите, предмет на отчуждаването, и се публикува на интернет страницата на общината.”

създава се ал. 8: „(8) Към датата на сключването на договорите за разпореждане по ал. 7, актовете за имоти – общинска собственост, следва да са вписани по съответния ред в службата по вписванията.” 4. В чл. 58: а) в ал.

алинея 5 се отменя. 5. Член 59 се изменя така: „Чл. 59. (1) При влизане в сила на кадастрална карта за имотите – общинска собственост, се съставят нови актове за общинска собственост, които се посочват номерът и датата на предходно съставените актове за общинска собственост и данните по чл. 61. (2) Когато при влизането в сила на подробни устройствени планове за райони, в които няма влязла в сила кадастрална карта, както и при изменение в подробните устройствени планове, в кадастралната карта (кадастрален план), в плановете за земеразделяне, в лесоустройствените планове и в други планове, свързани с възстановяването на правото на собственост, се образуват нови поземлени имоти, за всеки новообразуван поземлен имот се съставя нов акт за общинска собственост, в който се посочват номерът и датата на предходно съставения акт. За новообразуваните имоти, попадащи в територии с одобрена кадастрална карта, се прилага редът по ал. 1. Номерът и датата на новосъставените актове по ал. 1 и 2 се отбелязват и в предходно съставените актове и в съответните регистри. (4) Новосъставените актове по ал. 1 и 2 се вписват в службата по вписванията. (5) Копие от акта по ал. 4 се изпраща на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. (6) В случаите по ал. 1 и 2 общините не заплащат такса за издаването на скици и предоставянето на справки за имотите – общинска собственост, от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.” 6. В чл. 60 се създават ал. 3 и 4: „(3) При настъпване на други промени в данните, вписани в акта за общинска собственост, извън случаите по ал. 1 и по чл. 59, както и при установяване на явна фактическа грешка, се съставя акт за поправка на акта за общинска собственост. Актът за поправка на акта за общинска собственост се вписва в службата по вписванията. (4) Номерът и датата на актовете за поправка на актове за общинска собственост се отбелязват в актовете, които поправят, и в съответните регистри.” 7. Създава се чл. 60а: „Чл. 60а. За вписването в службата по вписванията на актове за общинска собственост и актове за поправка на актове за общинска собственост не се заплаща такса.” Не виждам желаещи. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Любен Татарски, което комисията не подкрепя.

Гласуваме § 69 в номерацията на комисията.

създава се нова ал. 1: „(1) Железопътните магистрали са национални обекти. Железопътните магистрали са железопътни линии или части от тях, които съвпадат с направленията на европейските железопътни коридори, определени с международни договори и споразумения, по които Република България е страна.” б) досегашната ал. 1 става ал. 2 и се изменя така: така: „(2) Категоризацията на останалите железопътни линии, включени в железопътната инфраструктура, закриването на отделни линии или участъци от линии, се извършват при условия

Няма. Подлагам на гласуване § 70 в редакцията на комисията.

Комисията предлага да се създадат нови параграфи 71 и 72: „§ 71. В Закона за безопасно използване на ядрената енергия чл. 86, ал. 1, т. 8 думите „чл. 49” се заменят с „чл. 46”. § 72. В Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия

Параграф 75 – постъпило е предложение на народния представител Тодор Димитров. Комисията подкрепя по принцип предложението. Постъпило е предложение на народния представител Христо Бисеров по § 75:

3. В точка 12 да отпадне новата алинея 10 в чл. 216 от ЗУТ.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Юлиана Колева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

нова точка 9а: 9а. В чл. 213 се създават нови алинеи 2 и 3 със следното съдържание: „(2) Национална комплексна устройствена схема, районните устройствени схеми и техните изменения не подлежат на обжалване. (3)

В точка 11 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 след думата „обжалват” се добавя изразът „чрез органа, чийто акт се обжалва или протестира”. 2. Създават се нови алинеи 2 и 3 със следното съдържание: „(2) В 7-дневен срок от получаване на жалбата административният орган може да преразгледа въпроса и да оттегли сам оспорен индивидуален административен акт, да го отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му, като уведоми за това заинтересуваните страни. страни. (3) Индивидуалните административни актове по ал. 2 се съобщават и подлежат на обжалване по реда, предвиден за съобщаване и обжалване на индивидуалния административен акт, който се оттегля или отменя.” стават съответно алинеи 4 и 5. 9. Точка 12 да отпадне. 10. Точка 13 да отпадне.” Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2 и не подкрепя предложенията по останалите точки. Постъпило е предложение на народния представител Любен Татарски. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 75, който става § 73: „§ 73.

Заповедта за одобряване на подробен устройствен план в обхват до един квартал се съобщава на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в обхват над един квартал се съобщава на заинтересуваните лица чрез обнародване в „Държавен вестник”.” думите „компетентния съд, чието решение е окончателно” се заменят със „съда”. 5. В чл. 134, ал. 2 т. 6 се изменя така: „6. има съгласие на всички собственици на имоти по чл. 131, ал. 2, т. 1, както и на носителите на ограничени вещни права върху тях;”. 6. В чл. 144 се създава ал. 4: „(4) За изграждане на национален обект или на общински обект от първостепенно значение не се представя документ за собственост, а влязъл в сила подробен устройствен план и документи, удостоверяващи, че е преведено определеното в акта за отчуждаване обезщетение.” 7. В чл. 149, ал. 2, се създава изречение второ: „Не са заинтересувани лица собствениците и носителите на ограничени вещни права в поземлен имот, за който има влязъл в сила подробен устройствен план и издаден акт за принудително отчуждаване за изграждане на национален обект или на общински обект от първостепенно значение.”.

а след думите „обекти по ал. 6” се поставя запетая и се добавя „за национален обект и за общински обект от първостепенно значение”; в) създават се алинеи 8 и 9: „(8) Съобщаването на актовете за одобряване на частите на комплексните проекти за инвестиционна инициатива и разрешението за строеж се извършва едновременно при условията и по реда, предвидени за съобщаване на актовете за одобряване на подробни устройствени планове. (9) Не могат да се съставят протоколи или да се извършват заверки по чл. 157, ал. 1 за начало на строеж, разрешен чрез комплексен проект за инвестиционна инициатива, без да е променено предназначението на територия или на поземлен имот, ако такова е необходимо по силата на друг закон.” 9. В чл. 153, ал. 2 думите „неговото издаване” и „издаването му” се заменят с „влизането му в сила”.

или на общински обект от първостепенно значение всички органи и лица извършват административно обслужване или съгласуване по този закон в срокове, с една втора по-кратки от предвидените.” 11.

„Чл. 214а. (1) В 7-дневен срок от получаване на жалбата административният орган може да преразгледа въпроса и да оттегли сам оспорен индивидуален административен акт за одобряване на подробен устройствен план или за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, да го отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му, като уведоми за това заинтересуваните страни. (2) Индивидуалните административни актове по ал. 1 се съобщават и подлежат на обжалване по реда, предвиден за съобщаване и обжалване на индивидуалния административен акт, който се оттегля или отменя.” 14. В чл. 215: а) алинея 4 се изменя така: „(4) Жалбите и протестите се подават чрез органа, чийто акт се обжалва или протестира, в 14-дневен срок от съобщаването му, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник” – в 30-дневен срок от обнародването му. Жалбите и протестите срещу актове, с които се одобрява подробен устройствен план или се издава разрешение за строеж на обект с национално значение или на общински обект от първостепенно значение, се подават чрез органа, издал акта,

В производството пред съда се призовават жалбоподателят, органът, издал акта по чл. 216, ал. 1, и заинтересуваните лица. Не подлежат на обжалване устройствените схеми и общите устройствени планове, както и техните изменения. (7) Решенията на първоинстанционния съд по жалби или протести срещу индивидуални административни актове по този закон са окончателни с изключение на решенията по жалби или протести срещу индивидуални административни актове за одобряване на подробни устройствени планове, на комплексни проекти за инвестиционна инициатива и на заповедите за премахване на незаконни строежи от първа до пета категория включително. Решенията на първоинстанционния съд са окончателни и по жалби или протести срещу индивидуалните административни актове за одобряване на подробни устройствени планове или на комплексни проекти за инвестиционна инициатива за изграждане на обекти с национално значение и на общински обекти от първостепенно значение.” 15. Член 218 се изменя така: „Чл. 218. (1) При оспорване по реда на чл. 215 на индивидуални административни актове за одобряване на подробни устройствени планове или на комплексни проекти за инвестиционна инициатива, чието съобщаване е извършено чрез обнародване в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да се конституират като ответници в производството в едномесечен срок от деня на обнародване в „Държавен вестник” на съобщение за оспорването. (2) Съдът обнародва в „Държавен вестник” съобщение за оспорването на актовете по ал. 1, което съдържа: 1. посочване и описание на оспорения индивидуален административен акт; 2. информация за правата на заинтересуваните лица да се конституират като ответници в едномесечен срок от деня на обнародването; 3. номер на делото. (3) Когато съдът прецени, че жалбата е недопустима, съобщението по ал. 2 не се обнародва, а производството се прекратява по предвидения за това ред. ред. (4) Заинтересуваните лица се конституират като ответници в производството пред съда в срока по ал. 1 чрез подаване на заявления до съда, които съдържат: 1. трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; 2. трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес; 4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и органа, който го е издал; 6.

Със заявлението по ал. 4 е недопустимо да се правят искания за отмяна на индивидуалния административен акт, както и за присъединяване към подадени жалби в законоустановения срок. срок. (7) Нередовности в подадените заявления по ал. 4 се отстраняват по реда на чл. 158 от Административнопроцесуалния кодекс. (8) Съдът с определение конституира, съответно отказва да конституира, заявителите по ал. 4 като ответници в производството. (9) Отказът по ал. 8 може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба по реда на Глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс. Съдът се произнася с определение, което е окончателно. (10) Решението на съда по дела, образувани по реда на ал. 1, има сила по отношение на всички заинтересувани лица.”

„Общински обекти от първостепенно значение” са: общински пътища, метрополитени, трамвайни трасета, улици от първостепенната улична мрежа, депа или други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове, както и други обекти – публична общинска собственост, определени в програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост за обекти от първостепенно значение.”

Гласуваме предложението на народния представител Димчо Михалевски в частта му, в която комисията не го подкрепя.

По § 77 е постъпило предложение от народния представител Димчо Михалевски - § 77 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция

с променено предназначение от момента на влизане в сила на подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на национален обект или на общински обект от първостепенно значение, които стават публична държавна или общинска собственост. (5) В случаите по ал. 4

Земеделските земи се считат с променено предназначение от момента на влизане в сила на подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на национален обект или на общински обект от първостепенно значение, които стават публична държавна или общинска собственост.” (6)

решение за промяна на предназначението се постановява служебно от съответната комисия и не подлежи на обжалване.” 3. В чл. 26 след думите „по реда на чл. 25, ал. 2” се поставя запетая и се добавя „с изключение на чл. 24, ал. 5”.”

ФИДОСОВА: Постъпило е предложение от народния представител Димчо Михалевски – § 76 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 76, който става § 74: „§ 74. Разпоредбата на § 75 се прилага и за производства по промяна на предназначението на земеделски земи за изграждане на национални обекти и общински обекти от първостепенно значение, които не са приключили към датата на влизане в сила на този закон.” Няма. Гласуваме предложението на народния представител Димчо Михалевски, което комисията не подкрепя.

Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 79, който става § 77: „§ 77. § 77: „§ 77. Разпоредбата на § 75 се прилага и за производства по промяна на предназначението на земеделски земи за изграждане на национални обекти и общински обекти от първостепенно значение, които не са приключили към датата на влизане в сила на този закон.” Има ли желаещи да вземат отношение? Няма. Гласуваме предложението на народния представител Димчо Михалевски, което комисията не подкрепя.

Комисията по правни въпроси ще ни запознае господин Тодор Димитров. Заповядайте, господин Димитров.

външните работи, и господин Светлан Стоев – административен секретар на Министерството на външните работи. ПРЕДСЕДАТЕЛ Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата.

г. „Закон за изменение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ

доклад от името на Комисията по бюджет и финанси има председателят й госпожа Менда Стоянова. Заповядайте, госпожо Стоянова.

Гласували 72 народни представители: за 71, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието. Моля, квесторите, поканете гостите в залата! Госпожо Стоянова, продължете. за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите, № 002-02-36, внесен от Министерския съвет на 1 октомври На заседание, проведено на 7 октомври 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите, внесен от Министерския съвет. Законопроектът беше представен от Искра Славчева – директор на дирекция „Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане” в Националната агенция за приходите. Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите е подписана на 22 март 2010 г. в Доха. Държавата Катар е международен финансов, търговски, транспортен и енергиен център с богат стоков пазар, свободни капитали и търговия с енергоносители. Във връзка с това Катар се ориентира към политика на износ на капитали и се явява перспективен партньор и потенциален крупен инвеститор за българската икономика. Действието на Спогодбата ще насърчи преките инвестиции в двете държави. Ще се създадат реални и облекчени от данъчна гледна точка възможности за местните лица и на двете държави да осъществяват стопанска дейност в другата държава и да работят под различни правни форми – извънтрудови или трудови правоотношения. След представяне на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 15 народни представители, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите, № 002-02-36, внесен от Министерския съвет.”

внесен от Министерския съвет на 1 октомври 2010 г. На редовно заседание, проведено на 7 октомври 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за избягване на двойното данъчно облагане е подписана на 22 март 2010 г. в Доха. Действието на спогодбата е важно с оглед насърчаване на преките инвестиции в двете държави в различни сфери и отрасли, в производството и търговията, в строителството и редица други. Като резултат от спогодбата ще се създадат реални облекчения от данъчна гледна точка и възможности за местните лица да осъществяват стопанска дейност в другата държава, както и да работят под различни правни форми на дейност – трудови или извънтрудови правоотношения. Спогодбата ще облекчи режима на облагане на техните доходи и печалби и ще създаде благоприятни условия за повишаване интереса на инвеститорите от Катар към България. Спогодбата е в съответствие с основните насоки на българската външна политика. Тя представлява част от усилията на българската държава за развитие на отношенията, основаващи се на взаимноизгодното сътрудничество. След изслушване мотивите по законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана прие следното становище: Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите, подписано на 22 март 2010 г. в Доха.

Законопроекта за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите. Гласували

за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите,

Подлагам на гласуване предложението Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите, № 002-02-36, внесен от

С доклада на Комисията по бюджет и финанси ще ни запознае госпожа Менда Стоянова – председател на комисията. ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо председател. „ДОКЛАД на Комисията по бюджет и финанси относно Законопроект за ратифициране на Протокола между Република България и Република Армения

за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото, внесен от Министерския съвет. Законопроектът беше представен от Искра Славчева – директор на дирекция „Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане” в Националната агенция за приходите. Протоколът за изменение на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото между Република България и Република Армения е подписан на 10 декември 2008 г. в София. Изменението на Спогодбата се налага поради настъпилата промяна в данъчното законодателство на Република България в периода след подписването й – 10 април 1995 г. България данъчни закони, в сила от 1 януари 1998 г. и направените след тази дата изменения в тях регламентират нови положения, които водят до противоречия с договорените текстове в спогодбата. Това налага актуализиране на Спогодбата, за да може България да реализира правомощията си по част от разпоредбите. След представяне на законопроекта се проведе гласуване което приключи при следните резултати: „за” – 15 народни представители, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 и 8 от Конституцията на Република България

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги! „ДОКЛАД на Комисията по външна политика и отбрана

На редовно заседание, проведено на 7 октомври 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Протоколът между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между двете страни за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото е подписан в София на 10 декември 2008 г. Сега действащата спогодба, отнасяща се до избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото, е от 10 април 1995 г. и е договаряна при различни от сегашните икономически и правни условия. Оттогава са настъпили редица съществени промени в данъчното законодателство на Република България, които водят до противоречия с договорени текстове от тази спогодба. Това наложи актуализация на определени нейни разпоредби, за да може спогодбата да представлява ефективен инструмент за преодоляване на нежеланите последици, свързани с двойното данъчно облагане. Актуализираната спогодба ще съдейства за разширяване на икономическото сътрудничество между двете държави. След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана прие

Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.

за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото, подписана на 10 април 1995 г., в сила от 1 декември 1995 г. Гласували Няма. Подлагам на второ гласуване Законопроекта за ратифициране на Протокола, подписан на 10 декември 2008 г. в София, между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между Република България и Република Армения за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото,

Господин председател, моля за процедура – да подложите на гласуване в залата да бъдат допуснати: господин Владислав Горанов – заместник-министър на финансите, госпожа Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика” в Министерството на финансите,

На заседание, проведено на 7 октомври 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесен от Министерския съвет. На заседанието присъстваха: господин Владислав Горанов - заместник-министър на финансите, госпожа Людмила Петкова - директор на дирекция „Данъчна политика” в Министерството на финансите, госпожа Венетка Тодорова - началник на отдел „Фискална интеграция” в дирекция „Данъчна политика”, и господин Росен Иванов - директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в Националната агенция за приходите. Законопроектът беше представен от заместник-министъра на финансите Владислав Горанов. Предложените със законопроекта изменения и допълнения на Закона за данъците върху доходите на физическите лица са насочени към прецизиране на текстове, отстраняване на съществуващи пропуски, актуализиране на терминологията и улесняване на данъчно задължените при изпълнението на определени задължения по този закон. Основните промени в законопроекта са: въвежда се облагане на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, с окончателен данък 10 на сто за получените от тях възнаграждения за услуги или права, както и неустойки и обезщетения от всякакъв вид с източник България. Тази мярка цели да се противодейства на възможни данъчни измами и пране на пари; - предлага се при авансовото облагане на доходите от наем или от друго възмездно предоставяне на права или имущество, данъка да се удържа от платеца на дохода, ако той е предприятие или самоосигуряващо се лице; - предвижда се глоба за нарушение на чл. 9, ал. 2, която изисква документиране на доходите (различни от облагаемите с окончателен данък) случаите, когато не се издава касова бележка от фискално устройство или формуляр „Сметка за изплатени суми”; - предлага се платците на дохода да издават служебна бележка на лицата, получили доходи от други източници (неустойки, лихви, производствени дивиденти и др.), в т. ч. доходи в натура - предметни награди и други; уточнява се, че при преобразуване или прехвърляне на предприятие справката за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 се изготвя от правоприемника. До момента е липсвала изрична уредба, при което в много случаи за тези доходи не е постъпвала информация в Националната агенция за приходите. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 12 народни представители, „въздържали се” - 3 народни представители, без „против”. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 002-01-84, внесен от Министерския съвет на 1 октомври

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз си мисля, че трябва малко повече яснота около този термин „платецът на доходи от наем или друго възмездно предоставяне” – говоря за § 4, създадената нова ал. 4. Платецът на доход от наем наемодателят ли е или е наемателят? Говорим за хора, които не са юристи и не са специалисти по данъчните закони.

Ако е наемодателят, предоставя бележка, че е получил наема на лицето, придобило дохода. Наемателят как ще придобие доход, като той плаща на наемодателя?

едното да е предприятие или самоосигуряващо се лице, мисля, че тук надали би трябвало да остане „и за самоосигуряващите се лица”, ако са наемодатели. Доколкото

Уважаеми господин председател! Алинея 4, за която колегата говори преди малко, наистина се нуждае от допълнително изяснение, защото: защо платецът на доходи трябва да внася данъка? Тук е записано изрично и нещо друго „платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество”. Това обхваща ли арендните отношения, защото земеделските производители са самоосигуряващи се? Просто питам, за да стане ясно какъв е обхватът на данъкоплатците точно по тази алинея. По-специално ме интересува: земеделските производители, които са арендували големи масиви със земи, влизат ли в съвкупността от длъжниците по тази алинея? Благодаря. И аз благодаря. Реплики? Няма. Други изказвания? От името на вносителите – отговор на зададения въпрос?

Господин председателстващ, госпожи и господа народни представители! Виждането на вносителя е, че тези наематели, които са визирани в предложената норма, всичките периодично имат задължение за деклариране и внасяне на осигурителни вноски. В този смисъл те няма да бъдат допълнително натоварени с административна тежест, администрирайки задължението на наемодателя.

Ние смятаме, че така предложеният текст, освен че ще гарантира по-добра събираемост на този вид данъци, по никакъв начин няма да затрудни наемателите в техните възмездни взаимоотношения, с наемодателя в случая. Изчерпателно се говори за еднолични търговци или за самоосигуряващи се лица, или за други юридически лица. Не говорим за физически лица, които нямат ангажимент за ежемесечно подаване на декларации към НАП и въобще взаимоотношения с приходната администрация. Благодаря Ви, господин Горанов. Изказвания? Заповядайте, госпожо Стоянова. Уважаеми колеги, аз смятам, че трябва да подкрепим нормата. Тя не е нова, тя е следващата стъпка към начина авансово държавата да получава приходи от доходите, а не в края на годината. Този режим не е нов, не е различен от този, който в момента действа за същите тези наематели и юридически лица или самоосигуряващи се лица, когато са работодатели. За своите работници, наети по трудов или по граждански договор, те имат подобни задължения – както да им издават служебните бележки, така и да им удържат и да им внасят данъка при изплащането на възнагражденията. Така че в този аспект това не е нов режим. Той няма да утежни с нови задължения тези наематели, но ще подобри взаимоотношенията и приходите в бюджета, както и контрола, който се осъществява за тези приходи. Благодаря.

Уважаеми господин председател, лицата, които гласувахме за предходната точка, е необходимо да останат и за тази, и за следващите две точки.

1.10.2010 г. На заседанието проведено на 7 октомври 2010 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, внесен от Министерския съвет. На заседанието присъстваха господин Владислав Горанов – заместник-министър на финансите, госпожа Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика” в Министерството на финансите, госпожа Венетка Тодорова – началник на отдел „Фискална интеграция” в дирекция „Данъчна политика”, и господин Росен Иванов – директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в Националната агенция за приходите. Законопроектът беше представен от заместник-министъра на финансите Владислав Горанов. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане е изготвен с цел въвеждане на изисквания, налагани от правото на Европейския съюз. Основните промени в законопроекта са: - намалява се от от 10 на 5 на сто данъкът върху доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, платени от местни юридически лица в полза на чуждестранни юридически лица от Европейския съюз, когато платецът и получателят на дохода са свързани лица и при изпълнение на определени условия, изисквани от европейското законодателство; предлага се облагане на чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, с данък в размер на 10 на сто за доходите им от услуги с източник България; изравнява се данъчното третиране на грешки, свързани с данъчни амортизируеми активи с общия ред за коригиране на счетоводни грешки; - предлага се данъкът върху доходите на чуждестранни юридически лица от наем или друго предоставяне за ползване на недвижимо имущество да се удържа от платеца на дохода, а не от неговия получател, което ще е в съответствие с общия принцип на удържане на данъка при източника; - прецизират се разпоредбите, касаещи облагането на данъчно задължените лица, извършващи морско търговско корабоплаване, за дейността им от опериране на кораби с цел съответствие с изискванията на правото на Европейския съюз; - предлага се промяна в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - въвежда се дефиниране на понятието „притежател на дохода” с цел избягване на противоречивото му интерпретиране. Терминът обслужва прилагането на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане и се тълкува съобразно Коментара на Модела на СИДДО на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие; предлага се промяна в Закона за счетоводството, като се предоставя възможност на предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, да не изготвят Отчет за паричните потоци. Предложението за промяна е породено от необходимостта за намаляване на административната тежест към тези предприятия от гледна точка на изискванията на счетоводното законодателство. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 12 народни представители, „въздържали се” - 4 народни представители, без „против”. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 002-01-85, внесен от Министерския съвет на 1 октомври Благодаря, господин Добрев. гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 002-01-85, внесен от Министерския съвет на 1 октомври 2010 г.” На свое извънредно заседание, проведено на 19 октомври 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената На заседанието присъстваха Владислав Горанов – заместник-министър на финансите, Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика”, Даниела Нонина и Венетка Тодорова – началник на отдели в дирекция „Данъчна политика”, Димитър Войнов и Диана Терзиева – главни експерти дирекция „Данъчна политика”, Росен Иванов – директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в ЦУ на НАП, Божидар Алексиев – директор на дирекция „Акцизи” към Агенция „Митници”, Наташа Петрова – началник отдел в дирекция „Акцизи” към Агенция „Митници”, Станислава Йорданова – главен юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна” към Агенция „Митници”, Дора Ненова – директор на дирекция „Държавни помощи и регулации” в Министерството на земеделието и храните, Васил Тодоров – парламентарен секретар на Българската търговско-промишлена палата, Петър Ганев от Института за пазарна икономика и др. Законопроектът беше представен от заместник-министър Владислав Горанов. С предложенията за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане на първо място се внасят поправки в данъка върху доходите на чуждестранни юридически лица от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения. Предложението е намаляване от 10 на 5 на сто на данъка върху доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, платени от местни юридически лица в полза на чуждестранни юридически лица от Европейския съюз, когато платецът и получателят на дохода са свързани лица (едно от двете лица е притежавало непрекъснато за период поне две години най-малко 25 на сто от капитала на другото лице) и при изпълнение на определени условия, изисквани от европейското законодателство. В законопроекта се предлага и облагане на чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни зони), с данък 10 на сто за доходите им от услуги с източник България. Въвеждането на тази мярка цели да се противодейства на възможни данъчни измами и пране на пари. Осъществяването на сделки с чуждестранни лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, се приема за сериозен данъчен риск от всички държави – членки на ЕС. Според мотивите към законопроекта въвеждането на данък върху тези доходи е наложително по следните причини: - данъчната практика показва, че в почти всички случаи зад тези доходи не стоят реални услуги; не е възможно да се извърши обмен на информация с държавата на получателя на дохода, тъй като с юрисдикции с преференциален данъчен режим България няма сключени спогодби за избягване на двойното данъчно облагане или други споразумения за обмен на информация, а и тези територии не проявяват готовност в обмена на информация; съществуват значителни трудности при доказване реалността на услугите; често пъти местните ревизирани лица са некорпоративни и умишлено укриват информация или предоставят само онези данни, които обслужват защитаваната от тях теза; винаги съществува несигурност, че подобно дружество изобщо е регистрирано и функционира в юрисдикции с преференциален данъчен режим; - цената на сделките лесно може да бъде манипулирана в зависимост от потребностите на участващите дружества; при нормални условия такова ценообразуване може да бъде регулирано с помощта на методите за определяне на пазарните цени; при сделките с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, тази възможност в много случаи е ограничена поради характера на самата сделка, структурирана така, че да няма пазарен аналог (например, плащания за обезщетения и неустойки); - липса на възможност да се събере информация за реалните собственици и управители на тези компании; прикриват се действителните притежатели на доходите, които често са същите български лица, изплатили дохода; този ефект се постига чрез въведените специални правила за защита и неразкриване на определени данни и допускането на формални образувания да притежават и ръководят съответните дружества, например тръстове и други; при това положение дори да е налице сключено споразумение за обмен на информация с юрисдикцията с преференциален данъчен режим, то не работи достатъчно ефективно именно поради тези ограничения в законодателството на тази юрисдикция. На следващо място се предлага промяна в данъчното третиране на грешки, свързани с данъчни амортизируеми активи, като се изравнява данъчното третиране на тези грешки с общия ред за коригиране на счетоводни грешки. Тоест, данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите закони през съответните минали години, така че все едно грешката не е била допусната. С Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се внасят промени в Закона за счетоводството, даващи възможност на определени групи предприятия да не съставят отчет за паричните потоци. Предвижда се и промяна в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с която се въвежда дефиниране на понятието „притежател на дохода” с цел избягване на противоречивото му интерпретиране. Предвижда се прецизиране на разпоредбите, касаещи облагането на данъчно задължените лица, извършващи морско търговско корабоплаване за дейността им от опериране на кораби с цел съответствие с изискванията на правото на Европейския съюз. Предлага се данъкът върху доходите на чуждестранни юридически лица от наем или друго предоставяне за ползване на недвижимо имущество да се удържа от платеца на дохода, а не от неговия получател, което ще съответства на общия принцип на удържане на данъка при източника. От Министерството на финансите и Националната агенция по приходите подкрепиха законопроекта и изразиха становище, че така предложените изменения и допълнения биха направили закона по-съвършен. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “за” - 14 народни представители, “против” - 1, и “въздържали се” - 4 народни представители. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 002-01-85/01.10.2010 г., внесен от Министерския съвет”. Благодаря, господин Добрев. Колеги, почивка до 11,35